Tor André Johnsen, Frank Edvard Sve, Per-Willy Amundsen, Morten Stordalen, Silje Hjemdal, Christian TybringGjedde, Erlend Wiborg og Sylvi Listhaug om å fryse bistand til palestinske selvstyremyndigheter – vedtas ikke.

Da går vi tilbake til be- handlingen av dagens kart, der neste taler er Erlend Larsen. Vi blir stadig møtt med påstander om denne monsterveien som vil spise opp alle veimidlene for kommende generasjoner. Det er derfor grunn til å minne Stortinget på hvorfor Hordfast er et av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektene vi har. Det første er selvfølgelig den merverdien samfunn og næringsliv kan hente ut av at det faktisk blir etablert én vei mellom Stavanger og Bergen, dernest at vi får en trafikksikker og trygg vei, med reduksjon av antall drepte og hardt skadde. Det andre er ferjeavløsningsmidler, som nå kan regnes basert på kjøp av ferjetjenester over 40 år. I realiteten er selvsagt gevinsten enda mye større, siden et slikt prosjekt har et hundreårsperspektiv, og det kan være reelt å gange ferjeavløsningsmidlene med to og tre. Disse midlene basert på et 40-årsperspektiv utgjør ca. 20 pst. av kostnadene for prosjektet. Dernest er det egenbetaling eller bompenger over en 15-årsperiode. Vi betaler i dag ferjebillett. Kan vi reise ferjefritt, er vi villig til å betale inntil 40 pst. mer i bompengegrunnlag enn ferjebilletten. Det viktigste her er at en slik betaling blir avsluttet etter 15 år. Ferjebilletten har en til evig tid, bompenger utgjør ca. 30 pst. av kostnadene. Det siste er moms, som blir lagt på alle veiutbygginger, men som f.eks. ikke vises tilsvarende i prosjektregnskapet om en legger fram kostnader for et jernbaneprosjekt. Dette er penger staten får tilbake, og det burde blitt synliggjort bedre for prosjektene for å vise at det ikke er en kostnad staten har med prosjektet. Oppsummert er det derfor bare ca. 30 pst. av den oppgitte kost naden som er den reelle provenykostnaden som blir belastet staten. 30 pst. et beløp en får igjen mange ganger, ettersom næringsliv og arbeidsplasser sørger for at inntektene kommer inn i statskassen i form av skatter og avgifter når de har gode rammevilkår å jobbe under. I motsatt fall, om en har dårligere rammevilkår for næringsliv langs vestlandskysten, vil lønnsomheten ikke være til stede, og inntektene til staten uteblir. utgifter til inntekts ervervelse har vel sjelden vært mer passende. Unnlater en å bygge Hordfast, vil investerte kroner i firefelts vei fra Bergen til Os og firefelts vei fra Rogfast opp til Haugalandet ikke få utløst sitt potensial.

Klimagassutslepp er løfta fram som den store utfordringa for Hordfast. Når det vert bygd veg mellom Stavanger og Bergen, vil det sjølvsagt koma meir trafikk, og når reisetida mellom dei to store vestlandsbyane går frå fem til to timar,

Statens vegvesen, fylkeskommunen og Avinor har rekna ut at eit årleg utslepp på 150 000 tonn CO2kan erstattast med elbussar og bilar.

Det vil sjølvsagt kunna argumenterast for at både fly, hurtigbåtar og ferjer etter kvart vil gå over på fossilfrie energiberarar, og det same kan nok skje med utsleppsfrie anleggsplassar. Så dette vil uansett ikkje vera nokon eksakt vitskap.

Då er det betre å energioptimalisera og effektivisera. Det siste argumentet er naturinngrep. Det er klart at skal det byggjast ny, effektiv veg

Heldigvis har Statens vegvesen verkeleg sett arbeidet med naturkartlegging i system og prøver så langt det lèt seg gjera å kompensera og finna avbøtande tiltak, unngå myr og leggja traseen så nennsamt som mogleg i terrenget. Men løftar me blikket litt og tenkjer alternativt, med utflagging av arbeidsplassar

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomi- teen om Representantforslag fra stortingsrepresentan- tene Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Une Bastholm om en effektiv og trygg hverdag for myke trafi- kanter (Innst. 67 S (2023–2024),

Forslaget vi nå behandler, er et representantforslag fra Miljøpartiet De Grønne som inneholder en rekke forslag med formål om en mer effektiv og trygg hverdag for myke trafikanter. La meg si at komiteen støtter intensjonen om at det skal være trygt å være trafikant, men dette er en målsetting som må gjelde for alle transportformer. Komiteen legger til grunn at tidsmessig infrastruktur, løpende vedlikehold og et godt veidekke er blant de viktigste grepene som kan gjøres for å sørge for en tryggest mulig transporthverdag for alle trafikanter. Komiteen merker seg at forslagsstillerne som bakgrunn for forslagene problematiserer tilrettelegging for motorisert trafikk. Komiteen er samstemt og finner grunn til å framheve at bruk av motorisert transport er en forutsetning for driften av dagens samfunn. Mer enn 80 pst. av person trafikken foregår med bil, og bilens andel av persontransporten er fortsatt økende. Skal transportnettet være trygt å bruke, må det utvikles rundt transportformene som brukes mest. Ellers viser komiteen til at flere av forslagene omhandler regulering av transportformer, i særlig grad for byområder. Komiteen mener at valg av transportmiddel ikke bør være en politisk eller administrativ oppgave, men løses av den enkelte med utgangspunkt i egen hverdag. Et mangfold av transportmuligheter for både by og distrikt gir samlet sett den tryggeste og mest effektive transporthverdagen. Jeg antar at de respektive partier vil redegjøre for sine syn og sin politikk utover det som kommer fra en samlet komité.

Arbeiderpartiet deler forslagsstillernes omtanke og engasjement for myke trafikanter. Når vi stemmer for komiteens tilråding her i dag, skyldes det ikke at vi er noe mindre opptatt av at myke trafikanter skal få en mer effektiv og trygg hverdag, men at vi mener at de konkrete forslagene som settes fram, allerede er svart ut eller best følges opp på en annen måte. Jeg viser i den forbindelse til innstillingen og til statsrådens brev til komiteen, der det redegjøres grundig for hvordan det arbeides med saken i Samferdselsdepartementet. Det kanskje aller viktigste vi kan gjøre for raskt å bedre forholdene for myke trafikanter, er å sørge for at pengene vi setter av på statsbudsjettet i disse dager og i kommende budsjett, kommer fort i arbeid, og at de rekker lenger, sånn at vi får gjennomført flere gode tiltak som kan bedre trafikksikkerheten. Det er allerede et arbeid på gang for å forenkle veinormaler så man kan få mer gang- og sykkelvei for pengene, og regjeringen arbeider med å følge opp og legge til rette for flere byvekstavtaler der økt satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange er viktige elementer. elementer. Å ta vare på det vi har, utbedre der vi kan, og bygge nytt der vi må, er en av rettesnorene samferdselsministeren jobber etter. Også i denne saken er det en fornuftig filosofi. Vår erfaring er også at kommuner og fylkeskommuner allerede har et ønske om å legge bedre til rette for myke trafikanter, så hovedoppgaven nå bør være å legge til rette for at vi får gjort jobben innenfor det regelverket og med de verktøyene vi allerede har.

Vi kan likevel ikke støtte forslagene fra Miljøpartiet De Grønne fordi – enkelte av forslagene vil overprøve kommunalt selvstyre – enkelte forslag arbeider regjeringen allerede med, eller forslagene er allerede vedtatt – enkelte forslag er allerede inkludert i byvekstavtalen Forslagene problematiserer også tilrettelegging for motorisert ferdsel. Problematiseringen kan fungere i enkelte bydeler i storbyer, men absolutt ikke ute i distriktene, hvor vi er avhengig av biler. Trafikksikkerheten må derfor bygges opp i et samspill mellom harde og myke trafikanter, slik politikken har vært i mange år. Et eksempel er forslaget om å opprette 20 km/t som ny fartsgrense for biler. Denne hastigheten er så lav at det er utfordrende å klare å holde den, samtidig som de fleste syklister vil komme til å sykle raskere enn fartsgrensen. En skal ikke ha gått mye i Oslo før en ser hvordan syklister bryter alminnelige regler for fart, vikeplikt og oppmerksomhet for gående. Vi i Høyre mener det bør legges spesielt til rette for barn og unge gjennom utbygging av trygge skoleveier. Det må også bygges gang- og sykkelveier der folk ferdes. De Grønne i viktigheten av å nå nullvekstmålet ved at trafikkveksten i de store byene tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Vegdirektoratet vurderer endringer i veinormalen som setter krav til utformingen av nye gang- og sykkelveier. Vi vil understreke viktigheten av å sikre fortgang i dette arbeidet samt at arbeidet må ta sikte på å legge bedre til rette for myke trafikanter og sikre universell utforming. [15:29:20]: Senterpartiet er opptatt av at det skal være trygt å være trafikant i Norge. spesielt viktig å sikre de myke trafikantene, og det er derfor vanskelig å være uenig i intensjonen i forslaget fra Miljøpartiet De Grønne. Da er det synd at vi nok en gang ser et forslag som er for ensidig innrettet til at Senterpartiet kan stille seg bak det. Vi er ikke imot at det skal legges til rette for at det skal være lett å velge sykkel eller gange i hverdagen, tvert imot. Det ville bety mindre press på matjord og naturmangfold. Samtidig må vi huske på at det faktisk er mange som er avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp. Vi må derfor se helhetlig på landet vårt. Veier, jernbane og annen kollektivtrafikk, sammen med gang- og sykkelveier, er måten vi forenkler folks hverdag på, ikke bare i byene, men i hele landet. Senterpartiet støtter ikke dette forslaget fra Miljøpartiet De Grønne. Vi er med i en regjering som jobber med disse spørsmålene, men som også ser at trafikken omfatter mer enn bare én gruppe. Slik lager vi trygg trafikk for alle i hele landet.

[15:31:01]: Mens vi sitter her, er verdens ledere nok en gang samlet til klimatoppmøte. 2023 har vært et år preget av klimaendringer. Det har vært det varmeste året noensinne. Klimaendringene preger alle deler av samfunnet, også transportsektoren. Dette så vi i sommer med ekstremværet Hans og kollapsen av Randklev bru. For å forhindre de verste klimaendringene er det helt nødvendig å planlegge for en transportpolitikk som tar klimaet på alvor. Det vil innebære også en betydelig satsing på den helt utslippsfrie transporten, de gående og de syklende. Klimautvalgets rapport tar for seg nettopp dette. For å omstille oss til et nullutslippssamfunn må vi forbedre transporten ved elektrifisering, alternative drivstoff og fartsredusering. Vi må flytte transporten fra de transportformene med mest utslipp til dem med mindre. Da er det helt vesentlig å legge til rette for at det skal være mulig å sykle og gå trygt i byområder og lokalsamfunn. lokalsamfunn. Å innføre en fartsgrense på 20 km/t har lenge vært et ønske fra myndighetene i Oslo, men å innføre dette som en alternativ fartsgrense har blitt avvist – rart, all den tid lavere fartsgrense gir færre ulykker og mindre forurensing. Lavere fartsgrense vil kunne ta mer hensyn til de mest forsvarsløse trafikantene. Vi i SV mener at de lokale myndighetene ofte vet best hva som er mest hensiktsmessig i sitt lokalsamfunn. Det har også vært et ønske fra lokale myndigheter å innføre automatisk trafikkontroll, altså det vi kjenner som fotobokser, ved lavere fartsgrense og til flere formål enn i dag. SV mener at det må utredes. Regjeringen har allerede forpliktet seg til å vurdere automatisk trafikkontroll som tiltak der fartsgrensen er satt ned på grunn av luftforurensing. SV mener at bruksområdet må utredes mer helhetlig. helhetlig. For å legge tilstrekkelig til rette for myke trafikanter i byområder og lokalsamfunn må vi gi lokale myndigheter en verktøykasse av virkemidler de kan benytte seg av. I denne omgangen foreslår vi å utrede det å gi lokale myndigheter mulighet til å innføre fartsgrense på 20 km/t, i tillegg til en utredning av automatisk trafikkontroll ved lavere fartsgrense og til andre formål enn i dag. Vi benytter oss av de transportformene som er mest tilgjengelig. Hvis vi planlegger for bilen, benytter vi oss mest av den. Legger vi til rette for mindre kontrollering av fart, planlegger vi for områder som gir bilen forrang.

belysning av en del av kjørebanene der som er delt med midtrekkverk, som stjeler mye lys. Det er også et trafikksikkerhetstiltak. Det er ingen tvil om at det må legges bedre til rette for gang- og sykkelveier, spesielt ved en del av fylkesveiene, som er mye omtalt før i dag, for der er det til dels litt mangelfullt. Det jeg nok savner her, er å redusere ulykkesfrekvensen på en del av de veiene vi har, og de mest ferdselsrike årene. Der har vi, i hvert fall ute i distriktene, ganske mye av det som betegnes som mopedbiler, som er med på å skape en del uoversiktlighet i trafikken. De er også ganske ofte innblandet i trafikkulykker. Dette tror jeg det er helt nødvendig at statsråden og flere begynner å se litt på,

men jeg vil minne forsamlingen om at med mindre gode intensjoner følges opp av faktiske tiltak, får vi sjelden utbytte av de gode intensjonene. Enkelte steder i Norge føles det i dag nesten sømløst å gå eller sykle. Byer som Oslo og Bergen har de siste årene lagt inn krafttak for å forbedre infrastrukturen for myke trafikanter, slik at det har blitt enklere å forflytte seg dit man vil gjennom å bruke kroppen. Likevel er det mye som gjenstår for å gjøre det trygt nok å gå eller sykle i mange deler av landet. Flere steder er det ikke bare upraktisk å være myk trafikant, men det kan være farlig. Hver dag lever mange gående og syklende med uro når de skal reise til jobb, følge barna til skolen eller dra på butikken. Konsekvensene av manglende tilrettelegging og slappe krav til trygg infrastruktur kan være fatale – og er det i flere tilfeller. Myke trafikanter trenger et løft. Alt fra å gi lokale myndigheter større mulighet til å senke fartsgrenser, at det skal bli lettere å bygge ut gang- og sykkelveier på tvers av forvaltningsnivåer, og at kravene til universell utforming styrkes, til at kommunene som klarer å øke andelen av folk som går og sykler, premieres økonomisk, er viktige tiltak som vil utgjøre en forskjell i hverdagen for mange mennesker. Jeg klarer ikke å se at disse tiltakene går på tvers av andre trafikantgrupper. Verken tog, bil, båt eller fly ser ut til å være rammet av disse tiltakene, etter hva jeg kan se. Derfor er det synd at komiteen ikke velger å videreføre flere av forslagene. Vi fremmer dem likevel nå, som løse forslag. Å kunne vokse opp med trygge forhold for å gå og sykle er ikke noe vi kan ta for gitt. Som politikere må vi kjempe for å sikre folk tilgang til trygg infrastruktur. Selv om flere av forslagene her antageligvis vil bli stemt ned, håper jeg at fokus på helse, klima og den risikoen som mange myke trafikanter lever med hver dag, kan føre til et krafttak for deres rettigheter i Norge i årene framover. Ved å stemme for noen av våre forslag kan vi sammen begynne på et reelt løft for den eneste trafikantgruppen som nesten alle i befolkningen i en eller annen grad er en del av i løpet av livet, nettopp de myke trafikantene. Med det tar jeg opp de forslagene som Miljøpartiet

Samferdselsdepartementet forvalter og utvikler ulike regelverk og insentiver for å få flere til å velge å sykle og gå til sine daglige gjøremål, og for at reisene selvfølgelig skal være trygge og effektive. Blant annet er Statens vegvesen i gang med å gå gjennom veinormalen som setter krav til utforming av nye gang- og sykkelanlegg. Vegvesenet har oppgitt at de vurderer en rekke forenklinger av regelverket og ser også på hvordan det kan gis et større handlingsrom. Det gjelder særlig utformingen av løsninger for syklende. Tilrettelegging for gående og syklende gjennom utbygging av sammenhengende infrastruktur og drift og vedlikehold av gang- og sykkelveier – også på vinterstid er viktige tiltak for å få folk til å velge å sykle og gå til sine daglige gjøremål. Vi har bedt Statens vegvesen om å utrede og foreslå nasjonale minstekrav for drift og vedlikehold av statlige og fylkeskommunale veier.

Gjennom byvekstavtalene har det de siste årene vært en målrettet satsing på å bygge ut kapasitetssterke kollektivsystemer og tilrettelegge for gående og syklende. Dette vil i kombinasjon med fortetting og restriktive virkemidler mot biltrafikk legge til rette for miljøvennlig og effektiv transport. I budsjettforslaget for 2024 har regjeringen foreslått til sammen 7,5 mrd. kr til å følge opp byvekst- og belønningsavtalene i 2024. Vi følger opp de inngåtte avtalene, og vi er også godt i gang med å få på plass byvekstavtaler for de mellomstore byene som er omfattet av ordningen. Vi har signert byvekstavtale med Tromsø denne høsten, regjeringen har foreslått midler til byvekstavtaler for Kristiansandsregionen og Nedre Glomma, og vi vil også invitere byene til forhandlinger om byvekstavtaler. Avslutningsvis vil jeg si at når vi gjennom byvekstavtalene skal legge til rette for at flere sykler og går, skal ikke det gå på bekostning av trafikksikkerhet. Vi vurderer derfor hvordan trafikksikkerhet kan få en enda tydeligere rolle i byvekstavtalene, og ser dette i tett sammenheng med det arbeidet som pågår med rulleringen av Nasjonal transportplan.

i forbindelse med saksbehandlingen, tror ikke vi at det å innføre skilting med 20 km/t vil være tilstrekkelig. Vi tror tvert imot at det vil skape en slags falsk trygghet, for 20 km/t er en meget lav hastighet, særlig for dem som sitter i bil.

Fylkeskommunene har det på egne veier i fylkeskommunens regi, og kommunene har tilsvarende på sine kommunale anlegg, slik at det er mulig å utforme gang- og sykkelveier som er tilpasset det behovet den enkelte Men selvfølgelig vil jeg ikke anbefale å gå så langt som noen elementer jeg bl.a. har sett på sosiale medier, hvor det står lyktestolper og slikt midt i sykkeltraseen. Det vil jeg ikke anbefale.

Statsråd Jon-Ivar Nygård [15:45:52]: Jeg er generelt ikke veldig tiltalt av å dele trafikantene inn i bilister, syklister og gående, for vi er i løpet av livet og hverdagen ofte flere av disse tingene. Vi er trafikanter, og da tenker jeg at vi har forventninger

Haug (MDG) [15:46:23]: Det er godt å høre at man skal gjennomgå disse veinormalene med tanke på bedre løsninger for myke trafikanter.

eller Østerrike, som er veldig gode på vinterdrift nettopp for gående og syklende. Kan statsråden si noe om hvor mye man lar seg inspirere av utenlandske normer og løsninger når man skal kopiere dette til norske forhold? Vi har jo tradisjonelt vært flinke i Norge til å være oss selv nærmest og kanskje ikke så flinke til å se til andre land

grad representanten nå spør om vi liksom kan ta blåkopi, er ikke svaret nødvendigvis ja på det, for det kan være grunnlag for å tilpasse ting til norsk virkelighet. Det kan være ting som gjør at vi må gjøre det på et litt annet vis. Man må selvfølgelig ikke glemme at vi i Norge er europamestre på trafikksikkerhet og har et veldig høyt trafikksikkerhetsnivå, på tross av de utfordringene vi har sett nå de siste to årene. Det må vi ivareta på en veldig god måte når vi skal tilrettelegge både for gående og syklende og for dem som kjører bil eller bruker kollektivtilbudet. (MDG) [15:47:57]: Jeg tak- ker for svaret. Det er riktig, som statsråden sier, at trafikksikkerhet er viktig, men trafikksikkerhet handler først og fremst om om reelle tall på skader og ulykker. For å få opp andelen gående og syklende, som jo er et veldig viktig mål, er også opplevd trygghet i trafikken veldig viktig. Kommer man til kun å legge vekt på økt trafikksikkerhet som vil kunne gi løsninger som i prinsippet er trygge, men som vil oppleves som utrygge for trafikantene, eller legger man også stor vekt på opplevd trygghet for gående og syklende når man skal utvikle disse nye normalene? Jon-Ivar Nygård [15:48:36]: Begge deler er viktig. Jeg tenker at vi skal utforme byene våre og kommunene våre på en sånn måte at vi legger til rette for gående og syklende, og at det skal oppleves som trygt å være myk trafikant. Men vi skal selvfølgelig også ha på plass et system som ivaretar helheten i transportsystemet. Det er de avveiningene vi må gjøre når vi har bedt Statens vegvesen om å se på disse normalene. Jeg er opptatt av at vi skal legge til rette for å nå transportmålene våre. I byene handler det om å nå nullvekstmålet, og det handler om at vi skal ta veksten i form av gange, sykkel og kollektiv. Da er det nødt til å ligge til grunn at når vi skal ha flere over på sykkel eller gange, må det oppleves som trygt, og det må ikke være noen økt risiko ved å gå over til en annen måte å transportere seg

og masse tiltak. Det er belysning, det er meir gang- og sykkelveg, det er kant- og midtmerking, det er masse tiltak innan trafikktrygging som vil vere bra for både bilistar, syklistar og gåande. Det er tiltak som vert stemde ned i denne salen.

med gode gangvegar og godt skilje av trafikkbildet, både for bilar, gåande og syklande. Det er vi opptekne av, og det trur eg vert viktig i framtida for å få ned antal drepne og hardt skadde i trafikken.

For SV er det viktig med lokalsamfunn og byområder som man kan bevege seg trygt i, uten å være redd for å bli påkjørt eller møte en bil i full fart. All forskning viser også at mindre bilbaserte byer er bedre byer å bo i. De har renere luft, og det er mer plass til alle.

Statsråd Jon-Ivar Nygård [15:53:59]: Jeg har lyst til å knytte noen kommentarer til representanten Sves innlegg om at det må bli en svær NTP fordi alt skal løses der. Jeg tror representanten Sve misforstår litt hva Nasjonal transportplan er. Nasjonal transportplan er det verktøyet vi som samfunn har valgt oss for å prioritere ressursbruk, for å nå de målene vi setter oss for transportpolitikken. alt løses i NTP. Det betyr at vi skal prioritere i NTP. Det er derfor vi som regjering peker på at det er der vi gjør disse veivalgene. Jeg vet at det er en kjent teknikk å fremme enkeltforslag i løpet av stortingssesjonen og så gjerne få det nedvotert, og så er regjeringen på mange måter imot. Det er ikke sånn dette virker. Vi må ta den prosessen på alvor. Vi har satt i gang en stor prosess, hvor etatene våre kommer med innspill og forslag til prioriteringer som skal danne grunnlag for beslutninger her i Stortinget til slutt.

for saken): Dette er et representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Himanshu Gulati om å avvise avgift på bompengebrikke. Representantene begrunner forslaget med at bompengefinansiering er en ekstraskatt som belastes norske bilister. De foreslår at «Stortinget ber regjeringen oppheve tidligere godkjenning av å kunne innføre avgift på bombrikkeabonnement.»

Det er viktig at de kostnadene forbrukerne betaler, samsvarer med det bompengene reelt skal dekke. Forslaget om avgift på bompengebrikkene går ikke til bompengefinansiering, slik representantene hevder i sitt forslag. Eventuell avgift på bompengebrikke går til utstedervirksomheten. Det er altså en egen organisasjon som tar seg av innkrevingen av bompenger på vegne av bompengeselskapene. Utstedervirksomhetene ble etablert for å gi et klarere og renere skille mellom innkreving og bompengeselskapene. Utstedervirksomhetene mottar 1,75 pst. av innkrevde bompenger og har mulighet til å hente inn egne gebyrer for administrasjon av brikkene på toppen av dette. Statsråden har som sagt varslet en gjennomgang av utstederforskriften. Det gjør at vi i Høyre ikke kommer til å støtte representantforslaget, men avvente resultatet av denne gjennomgangen.

[16:01:13]: Så lenge jeg har vært politiker, har alltid bompengedebatter engasjert, det har engasjert på mange nivåer. Noen partier har alltid hatt et ønske om å framstå som bompengemotstandere og har alltid talt med to tunger i debatten. Realiteten her er at alle partier har gjort seg avhengig av bompenger som finansiering av viktige og helt nødvendige samferdselsprosjekter over hele landet.

til. Slik jeg leser samferdselsministerens svar, går nå statsråden gjennom utstederrollen. Det er litt underlig at partiet som gjorde kostnaden synlig for bilistene, for kostnaden har alltid vært der, nå er i harnisk over at den faktisk er synlig. Det kan være gode grunner for å synliggjøre de administrative kostnadene for oss trafikanter, og jeg minner om at hensikten var økt brukervennlighet, tilrettelegging av økt bruksområde for avtalen og/eller brikken samt lavere kostnader. Det er fint at statsråden nå går gjennom utstederrollen, og jeg er veldig glad for at Fremskrittspartiet har så stor tiltro til at vår statsråd rydder opp, slik han nå er godt i gang med.

Når vi finansierer veiutbyggingen med bompenger, er det viktig at folk forstår at det de betaler inn, faktisk går til veiprosjekter. Bompengeselskapene – også de på børs – får 1,75 pst. av alle bompengene de krever inn. Det vil si at skal man ta inn 1 mrd. kr til vei, vil bompengeselskapene få 17,5 mill. kr rett i lomma. Jeg trodde kanskje det var slik at når jeg betalte regningen min, gikk pengene til å betale veiprosjekter. Det viser seg at pengene heller går med til å gjøre aksjehandelen mer lønnsom. Da må jeg spørre: Hvorfor er det slik? Forslaget er fremmet av Fremskrittspartiet, men det var jo Fremskrittspartiets egen bompengereform som gjorde dette mulig. Var det meningen at bompengene skulle gå til overskudd og ikke til veibygging? Jeg er glad for at statsråden nå varsler en gjennomgang av dette systemet.

sjølv statsråden har sett i gang ein prosess der, og det er bra – når vi har sett saka på dagsordenen og har fått det opp og fram – at statsråden faktisk ser på det. Det er fornuftig.

[16:08:06]: Apropos liv og lære: Jeg har alltid lært at man skal vurdere politikere ut fra hva de gjør når de har makt. Da har det uomtvistelig vært slik at Fremskrittspartiet har brukt bompenger, og det har også vært en betydelig økning i bruken av det. det. Dette representantforslaget handler om at enkelte utstedere av bompengebrikker har gått bort fra det som tidligere har vært praksis, med at bilistene betaler et depositumsbeløp for AutoPASS-brikken, og heller har gått over til en ordning der deres kunder betaler en fast pris i måneden. Denne utviklingen har jeg nå fulgt nøye over en stund. Det er i dag private utstedere som på vegne av bompengeselskapene fakturerer bompenger fra kunder som har betalingsbrikke. Tidligere var det bompengeselskapene selv som hadde denne rollen, og som dekket kostnadene knyttet til dette. Gjennom bompengereformen fra 2015, som ble gjennomført under den forrige regjeringen, og med Ketil Solvik-Olsen som samferdselsminister, ble det etablert et kommersielt utstedermarked. Det var en viktig del av denne reformen. Flere private utstedere har som følge av dette etablert seg i det norske markedet. Vi i Samferdselsdepartementet forvalter regelverket som setter rammene for denne utstedervirksomheten. mottar en godtgjørelse på 1,75 pst. av transaksjonsbeløpet for selve innkrevingstjenesten fra bompengeselskapene. Slik var det også før bompengereformen – da fakturerte bompengeselskapene hverandre. Utover dette har utstederne et begrenset handlingsrom til å ta betalt av brukerne for sine tjenester som er forbundet med bompengeinnkreving. Det nye månedsgebyret skal dekke utstedernes reelle kostnader knyttet til utstedelse og erstatning av brikken. Utviklingen med månedspris for brikken har jeg som nevnt fulgt nøye. Det er viktig for meg at Solberg-regjeringens privatisering av utstedervirksomheten ikke på en urimelig måte går ut over norske bilister. Jeg ønsker derfor å begrense adgangen til månedsgebyr og har allerede satt i gang et arbeid med å vurdere innstramminger i forskriften. Jeg har bedt Statens vegvesen om å vurdere og foreslå endringer i forskriften, slik at adgangen til å ilegge månedsgebyr kan begrenses. Det er viktig at det foretas en helhetlig og grundig vurdering av konsekvensene av et slikt forslag. Når Statens vegvesen er ferdig med sitt arbeid, vil Samferdselsdepartementet vurdere forslaget før et forslag til endringer kan sendes på offentlig høring. Avslutningsvis kan jeg opplyse at det ikke er alle utstedere som har gått over til en ordning med månedspris for betalingsbrikken. Bilister som heller foretrekker å betale en engangssum for brikken, har derfor også per i dag mulighet til å velge en utsteder som tilbyr dette.

statsråden har som nevnt varslet en gjennomgang av utstederforskriften. Når vil denne gjennomgangen være klar, og på hvilken måte vil Stortinget bli informert om utfallet? [16:11:20]: Jeg klarer ikke på stående fot å si noe om framdriften på det, men vi har bedt Statens vegvesen om å gå i gang med det arbeidet. Hvilken tidsfrist vi satte, klarer jeg heller ikke å ta på stående fot, så det får vi komme tilbake til på annet vis.

Det er natur- lig at Stortinget kan bli orientert om det enten i en proposisjon til Stortinget eller ved at noen stiller spørsmål. Det er jo ikke en avgjørelse som skal til Stortinget, men det er naturlig at Stortinget får greie på beslutningen siden det er interesse for saken.

Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Marie Sneve Martinussen og Mímir Kristjánsson om å stanse urettferdig gjeldsinnkreving fra det offentlige

Forslagsstillerne mener at det offentlige på grunn av den økonomiske situasjonen bør være varsom med å sende krav til inkasso, og at kommunene i større grad bør ta sosiale hensyn. De mener også at kommunene bør stå for inndrivelse av krav i egen regi. Forslagsstillerne mener at på grunn av sammenhengen mellom gjeld og psykiske problemer bør pasienter i helsevesenet skjermes for inkassokrav. Videre mener forslagsstillerne at Lånekassen bør være mer tilbakeholden med å sende krav til inkasso, at det haster med å få på plass en ny inkassolov, og at inkassosalærene må reduseres. Jeg deler bekymringen over at mange nå er i økonomiske vanskeligheter og strever med å betale regningene sine.

Det er viktig for kommuner, borettslag og andre fordringshavere med legal pant at skyldnere betaler det de skal. Manglende inndrivelse vil kunne føre til at kostnader for andre øker. Det følger også av inkassoloven § 8 at det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe. I forarbeidene til inkassoloven er det bl.a. angitt at «fordringshaversiden ikke bør ta de sterkeste virkemidler i bruk så lenge det er grunn til å tro at de mer lempelige vil føre til samme resultat.» Reglene gir anvisning om bruk av et forsvarlig skjønn i den enkelte sak før man går til alvorlige skritt, som å begjære tvangssalg av bolig. Til forslag nr. 2, om å forby bruk av eksterne, kommersielle inkassoselskaper for offentlige virksomheter, mener vi at det må være opp til den enkelte kommune å organisere sin virksomhet. Det er heller ikke grunnlag for å si at offentlige virksomheter inndriver kravene på en mildere måte enn inkassoforetak. Det vises i den forbindelse til inkassolovens regler som beskytter og at inkassoforetakene har bevilgning fra Finanstilsynet og er under Finanstilsynets tilsyn. Til forslag nr. 3, om at Lånekassen midlertidig stanser oversendelse av nye krav til inkasso, mener vi at det vil være uheldig hvis studielån i Lånekassen settes i bero med det som følge at det blir valgfritt å betale månedlige avdrag. Det vil medføre økt gjeldsbyrde på grunn av rentene som fremdeles påløper studielånet. Lånekassen har allerede gunstig rente, og låntaker har mulighet til å utsette månedlige innbetalinger 36 ganger, tilsvarende totalt 3 år, uten krav til begrunnelse. Til forslag nr. 4, om å kutte inkassosalærene, vises det til at Solberg-regjeringen i 2020 fikk vedtatt store kutt i inkassosalærene, opptil 50 pst. Bakgrunnen for dette var at ny inkassolov ville ta tid, og at det var behov for reduksjoner fordi salærene på det tidspunktet oversteg de faktiske inndrivingskostnadene.

(A) [16:16:25]: Me lever i det som utan tvil er krevjande tider. Me har i lang tid, inntil for eit par år sidan, opplevd økonomisk oppgang og velstandsauke for dei fleste.

enn før virke enkelt å ta opp forbrukslån eller å bruke kredittkort, med påfølgjande risiko for å miste kontrollen i privatøkonomien. Det kan vere vanskeleg å stå imot når det vert reklamert for denne typen produkt, og me meiner det kan gjerast meir for å førebyggje gjeldsproblem i private hushald, og

spesielt fordi det faktisk kan overføre større belastningar til andre. Manglande inndriving vil kunne føre til at kostnadene for andre aukar. Det kan vere ulike årsaker til at nokon ikkje betaler. Det er mange som strekkjer seg langt og betaler sjølv om betalingsevna ikkje er god, og det kan bl.a. gå ut

Her tenkjer eg at offentlege og private aktørar opptrer ganske likt. Inkassoloven har reglar som beskyttar skyldnarar, og inkassoføretaka står under tilsyn av Finanstilsynet. Vidare kommuniserer inkassobransjen at dei legg stor vekt på tidleg dialog med skyldnarar for å finne ei løysing, og at det ofte gjev eit godt resultat for alle partar. Når det gjeld Statens lånekasse, er det sjølvsagt viktig at låntakarar betaler låna sine. Manglande sanksjonsmoglegheiter vil kunne føre til at ein del ikkje betaler avdrag, og at gjeldsbyrda aukar grunna løpande renter. Dette er ingen fordel, verken for den enkelte låntakar eller for fellesskapet.

Eg oppfattar at dagens mekanisme for tilbakebetaling i Lånekassen balanserer omsynet til tilbakebetaling og til den enkelte på ein god måte.

[16:19:38]: Jeg vil starte med å takke forslagsstillerne for mange gode forslag. Er det noe vi ser effekten av i denne dyrtiden, er det at mange av de som slet før, sliter enda mer nå. Da må vi hele tiden spørre oss: Hvordan kan vi hjelpe de menneskene på best mulig måte? I dag har vi et system der man får høy rente på forbrukslån, og der aggressiv markedsføring går målrettet etter mennesker som har dårlig økonomi. Vi har en inkassobransje som tar seg godt betalt for å drive inn krav. Vi ser at stadig flere

her. Det er svært gledelig å se at vi nå får flertall for et forslag vi i SV har jobbet veldig lenge for, og det er et reklameforbud mot kreditt og forbrukslån. Vi Vi vet at forbrukslånsbran sjen står klar med enkle løsninger, skyhøye renter, aggressiv markedsføring og en bunnløs gjeldsspiral til mennesker som kan være i en sårbar økonomisk situasjon. Bare i løpet av det siste året har forbruksgjelden i Norge økt med 11 mrd. kr. Stortinget har flere ganger vedtatt en rekke innstramminger i markedsføringen av forbrukslån. Fremdeles ser vi at bransjen har for gode vilkår, og nå sier vi tydelig fra om at vi ikke lenger aksepterer dette. Nå trenger vi et forbud, sånn at kredittkortet ikke skal veives foran ansiktet til sårbare mennesker.

for mange holder ikke inntektene tritt med prisene på mat, strøm og bolig. Regningsbunken blir rett og slett for tung å bære, og da går krav til inkasso. Den siste tiden har vi sett en dramatisk økning i inkassosaker. Inkassobyråene krever høye salærer, og det gjør vondt verre for dem som har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon. I verste fall kan man bli fanget i en gjeldsspiral hvor gjeldskravene bare vokser seg større og større dag for dag. Under koronaen bestemte vi at inkassosalærene skulle halveres, men ikke på større krav. Nå må vi ta opp igjen hansken. Inkassosalærene må kuttes videre. Krisen vi står i, er minst like alvorlig som under pandemien. Det offentlige er til for å hjelpe innbyggerne sine. Når folk havner i gjeld til kommune og stat, ja, da må fellesskapet hjelpe folk med å komme ut av gjelden. Dessverre velger altfor mange offentlige virksomheter å gi oppdraget med å kreve inn penger som folk skylder, Dermed er det ikke like lett for innbyggerne å ta kontakt med kommuner eller sykehus for å gjøre opp for seg. I stedet blir de henvist til nettsiden til et eller annet selskap som holder til i Oslo, som de kanskje aldri har hørt om før. Det må det bli slutt på. Det offentlige bør kreve inn gjelden sin selv og gjøre det på en rettferdig og sosial måte. I tillegg til økt inkassogjeld øker antallet begjæringer om tvangssalg av boliger i Norge. Hver dag får i gjennomsnitt syv personer beskjed fra en kreditor

«fordringshaversiden ikke bør ta de sterkeste virkemidler i bruk så lenge det er grunn til å tro at de mer lempelige vil føre til samme resultat». Hvis man innenfor dagens lovverk at en alenefar skal miste huset sitt fordi han ikke har betalt en regning på 706 kr, ja, da er ikke systemet godt nok. I tillegg: Lånekassen har fram til oktober overført 18 000 saker til inkasso. Det er alarmerende. Derfor fremmer Rødt et løst forslag, forslag nr. 12, som lyder: «Stortinget

Vi står i utgangspunktet fast på innstillingen, som et veldig bredt flertall i komiteen, regjeringspartiene, Høyre og Vi kommer til å stemme ned alle løse forslag som er lagt fram, det er vel to i tallet. Vi kommer til å stemme imot dem. Jeg tør minne om at man har et eget ansvar når man påtar seg gjeld. Man har også et eget ansvar når man velger å bruke kreditt, og for å vurdere sin egen situasjon, sin egen evne til å håndtere gjeld og sin egen evne til å påta seg ytterligere forpliktelser.

man selv har gjort, og ikke forvente at det offentlige skal verne en på alle bauger og kanter. Voksne mennesker tar selvstendige valg som de også må stå for den dagen det eventuelt vanskeliggjøres. Derfor kommer Fremskrittspartiet til å stå på innstillingen og stemme imot de løse forslagene.

Gjelds- problemer som kan lede til og forsterkes av inkasso, er godt egnet til å utløse dårlige levekår og sosialt utenforskap. Finansmarkedsmeldingen 2023 framhever at gjelden i norske husholdninger lenge har vokst raskere enn inntektene, og at dette er en risiko for finansiell stabilitet. Når vi i tillegg er inne i en dyrtid, hvor prisene på grunnleggende forbruk har økt merkbart og på forholdsvis kort tid, fører det til at flere husholdninger får en anstrengt økonomi. OsloMet tallfestet i fjor at så mye som 410 000 husholdninger enten sliter med økonomien eller har store økonomiske problemer. Dette tilsvarer 16 pst. av husholdningene. Når det gjelder forslaget om å redusere salærsatsene på større inkassokrav, støtter Venstre dette. Under pandemien så man at for å sikre husholdningers privatøkonomi var det behov for å redusere inkassosalærene før arbeidet med ny inkassolov og forskrift var ferdigstilt. Kongen i statsråd vedtok derfor i 2020 et kutt i inkassosalærene. Gebyrene for purringer og inkassovarsler ble redusert fra 70 kr til 35 kr, og inkassosalærene for krav opp til 500 kr ble redusert fra 350 kr til 175 kr. Satsene for høyere krav ble også redusert, men ikke like mye prosentvis som for de lavere satsene. Inkassosalærene i det norske markedet har lenge vært, og er fortsatt, høye sammenlignet med våre naboland. Forbrukerrådet har framholdt at det høye salærnivået har bidratt til en kunstig høy etterspørsel etter inkassotjenester. Norske skyldnere betaler inntil 50 ganger mer enn finske skyldnere og har langt flere inkassosaker per innbygger enn hva som er tilfellet i Sverige. Venstre er enig med forslagsstillerne og Forbrukerrådet i at salærsatsene på større inkassokrav bør reduseres så snart som mulig. Dette kan gjøres uavhengig av det pågående arbeidet med ny inkassolov, og vi ser derfor ikke noen grunn til å vente på dette.

[16:29:34]: Jeg deler bekym- ringen for at det er mange som har økonomiske vanskeligheter, og som strever med å betale regningene sine. Regjeringen er opptatt av at vi må beskytte dem som er skyldnere og har betalingsvansker. Et vesentlig formål med inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og andre lover som regulerer inndriving, er å beskytte skyldnerne. Regelverket kan likevel bli bedre, og det er noe vi jobber med. Det er Det er viktig at vi finner fram til egnede tiltak som treffer de problemene vi vil løse, og som ikke har alvorlige og utilsiktede negative konsekvenser. Hvis det blir vanskelig å få inndrevet et forfalt pengekrav, er det f.eks. grunn til å tro at man vil få økt arbeidsledighet. Jeg oppfatter at vi er enige om behovet for å beskytte skyldneren, og så er jeg glad for at komitéinnstillingen gir rom for å komme tilbake med et gjennomarbeidet forslag. Lånekassens grunnleggende modell bygger på at alle som har realistisk mulighet, betaler tilbake studielånet sitt til fellesskapet. Samtidig har Lånekassen

Det blir ikke mer rettferdig, særlig ikke for dem som betaler inn i dag, uten at det nødvendigvis alltid er så lett. Med dette forslaget vil vi også kunne risikere at Lånekassens kunder vil få en kontinuerlig økt gjeldsbelastning fordi det kommer til å løpe renter på lånet. Jeg vil samtidig understreke at Lånekassen har flere ordninger som skal sikre at man får en god mulighet til å unngå å få studielånet overført til Statens innkrevingssentral, slik som gjelds- og rentesletting og betalingsutsettelse for alle kunder. Tilbakebetalingsreglene skal gi fleksibilitet og forutsigbarhet når man havner i en vanskelig situasjon.

I svarbrevet fra statsråden står det: «Selv om jeg er skeptisk til å innskrenke mulighetene for å begjære boliger tvangssolgt på bakgrunn av mindre krav, vurderer departementet tiltak som kan forebygge unødvendige begjæringer. Denne problemstillingen er det naturlig å vurdere i arbeidet med inkassoregelverket.» Mitt spørsmål til statsråden er hva statsråden legger i begrepet «unødvendige begjæringer». Er det f.eks. unødvendig å begjære en bolig tvangssolgt for et beløp ned mot 700 kr?

og snakk om boligen til folk. Det er viktig å si at man i de aller fleste sakene hvor det går mot dette, likevel klarer å finne en løsning sånn at skyldneren får beholde

Jeg takker for svaret. En del av problemet er også at veldig mange offentlige virksomheter, som kommuner, benytter seg av private, kommersielle inkassoforetak. Flere kommuner benytter seg av det, om det så er å inndrive penger for eiendomsskatt, feiing, vann og avløp eller renovasjon. En advokat jeg har vært i kontakt med, fortalte at hans «re kord» var en klient med fire begjæringer samtidig fra to ulike inkassoselskaper mot én eiendom for én kommunes kommunale krav, sikret med et legalpant. Gebyrene til domstolen i et slikt tilfelle vil alene utgjøre 40 000 kr pluss inkassosalærer pluss ulike kostnader. Kravene i seg selv trenger ikke være så veldig store. De kan være små, som vi var inne på tidligere. Det laveste kronebeløpet denne advokaten oppga, var ned mot 1 600 kr. Mitt spørsmål til statsråden er om ikke dette beviser at det trengs en minsteterskel, som jeg nevnte tidligere. Jeg vil ikke si det. Sånn jeg ser det, er det veldig mange vanskelige situasjoner folk havner i hvis man kommer i betalingsproblemer, og å stå med inkassokrav kan bli både dyrt og belastende. Samtidig mener jeg at det ikke er riktig å begrense muligheten til å bruke innkrevingsforetak på forfalte pengekrav, heller ikke mindre, så lenge kravene opprinnelig er rettmessige. Hvis man ikke kan bruke et inkassoforetak, vil de som har pengekravet, måtte kreve inn pengene selv. Det er viktig for mange av dem som er fordringshavere, å kunne overlate det til andre. Vi må uansett ha et system som gjør at hvis man har tatt på seg gjeld eller pengeforpliktelser, må det være et insentiv for at det skal betales tilbake.

Innstilling fra justiskomiteen om Representantfor- slag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Morten Stordalen og Frank Edvard Sve om skjerpede reaksjoner mot villmannskjøring (Innst. 71 S (2023– 2024), jf. Dokument 8:257 S (2022–2023))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

sa- ken): Vi behandler nå et representantforslag fra representantene Amundsen, Stordalen og Sve fra Fremskrittspartiet om skjerpede reaksjoner mot villmannskjøring.

Forslagsstillerne tar videre til orde for en heving av strafferammen for overtredelse av straffeloven §§ 280 og 281, skjerpede regler for tap av førerrett og at motorvogn som er benyttet ved straffbar hastighetsovertredelse hvor hastigheten har vært over 200 km/t eller mer, som hovedregel skal inndras. I den anledning er det viktig å vise til svaret fra statsråden i forbindelse med behandlingen av saken, der man viser til konklusjonene fra Utrykningspolitiet våren 2023 når det gjelder utfordringer knyttet til grove brudd på trafikkregelverket og konsekvensene for ansvarlig bilfører, rettspraksis og uttalelser fra Politidirektoratet. til at saken er til vurdering i både Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Jeg går så over til Senterpartiets og da flertallets vurderinger i saken. Etter straffeloven § 69 kan ting som har vært gjenstand for eller brukt som redskap til straffbar handling, inndras. Det gjelder også kjøretøy som er brukt ved trafikklovbrudd. I stedet for tingen kan hele eller deler av tingens verdi inndras. Det kan også være greit å vise til at det i forarbeidene til loven vises til nettopp hensynsløs kjøring og villmannskjøring som eksempler på at kjøretøy kan inndras. Vi er med andre ord ikke i et lovtomt rom i denne saken. Det framgår videre av svarbrevet fra statsråden at spørsmålet om inndragning av kjøretøy/motorvogn ligger til vurdering i departementet, og at departementet i dette arbeidet vil vurdere både erfaringene fra Danmark og de prinsipielle spørsmålene som saken også reiser, herunder om inndragning av biler tilhørende tredjeparter er påkrevd for å gjøre regelverket effektivt. Videre vil man i en utredning ta stilling til om de aktuelle inndragningsreglene bør forbli utelukkende i straffeloven, eller om det vil være hensiktsmessig å etablere et mer sjablongmessig supplerende regelverk i vegtrafikkloven. Senterpartiet og resten av flertallet legger også vekt på at regjeringen vurderer behovet for å utrede økte strafferammer som et ledd i utredningen av inndragning av kjøretøy. Flertallet i saken, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Venstre, innstiller på at Stortinget skal regjeringen vurdere tydeliggjøring av reglene for inndragning av motorvogn ved store hastighetsoverskridelser, slik at inndragelse av kjøretøy er hovedregelen snarere enn unntaket.

Ingen skal bli skadd, hardt skadd eller drept i trafikken på norske veier. Arbeidet for å nå nullvisjonen er derfor svært viktig for regjeringen. Såkalt villmannskjøring, der bilkjøringen foregår i hastigheter som langt overskrider fartsgrensen, eller på annen måte er til stor fare for liv og helse, er en trussel mot nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken. Som saksordføreren var inne på, kan det derfor være gode grunner til å benytte eksisterende lovhjemler om inndragning av ting som er brukt som redskap til å begå straffbare handlinger. Dette kan selvsagt også omhandle kjøretøy som er brukt ved trafikklovbrudd, f.eks. ved hensynsløs Statsråden viser i sitt svarbrev til at departementet vurderer muligheter for å gjøre regelverket mer effektivt, og at man i den sammenheng ser hen til sammenliknbare land, som Danmark. I tillegg vil man vurdere de prinsipielle spørsmålene, f.eks. dersom bilen som har blitt brukt, ikke tilhører den som benyttet bilen til kriminalitet. Departementet vurderer også hvilket lovverk det vil være mest hensiktsmessig å benytte for å nå målet om å bekjempe hensynsløs bilkjøring. Statsråden redegjør i brevet sitt også for tematikken knyttet til endringer i strafferammene og et eventuelt behov for å øke strafferammene for denne typen kriminalitet. Arbeiderpartiet ønsker å påpeke at det i tillegg til å se på de allmennpreventive virkemidlene vil være nødvendig å se på det forebyggende perspektivet. Denne tematikken ble litt tidligere i år løftet og debattert i mediene, og det er verdt å merke seg de gode og saklige argumentene som kom fra dem som kjenner godt det vi kan kalle rånemiljøet. Dette er i hovedsak unge mennesker som bruker store deler av sin fritid på meningsfylt og god aktivitet i fellesskap, med bil som samlingspunkt. Det er god grunn til å lytte til disse miljøene. De framholder i all hovedsak et budskap om trygg kjøring på veiene,

utviklingen vi har hatt i det siste, spesielt på E18 sørover i Vestfold, er helt uholdbar. Det kan virke som deler av dette miljøet ikke bryr seg så mye om

Helt oppriktig: Det virker som vi er helt enige om at vi må stramme inn på det som gjelder inndragning. Saksordføreren orienterte utmerket for gjeldende rett og at det er hjemmel for inndragning i dag, men hele poenget er jo at den ikke blir brukt nok. Jeg tror det er bra hvis Stortinget nå kan være samlet om at vi må få dette på plass. Vi kan ikke akseptere den typen adferd. Én ting er risikoen de setter seg selv og andre i, men det blir også et framkommelighetsproblem når de sperrer av viktige veier i Norge for å drive med

I den situasjonen etterlyste politiet muligheten for å inndra kjøretøy, og det har vi stor forståelse for. Derfor fremmet Fremskrittspartiet det representantforslaget som ligger til behandling i dag. Det hører med til historien at etter at den debatten kom, har man valgt å bruke de mulighetene som egentlig ligger i lovverket allerede i dag.

Fremskrittspartiet er opptatt av at vi ikke må bruke denne situasjonen og disse problemstillingene til å gjøre det ytterligere vanskelig for dem som begår mindre hastighetsoverskridelser. Det er veldig stor forskjell på det som i vårt forslag omtales som villmannskjøring, og det at noen beveger seg over fartsgrensen – som naturlig nok skal bøtelegges, det er korrekt. Man må likevel ikke blande sammen det med den helt ekstreme typen

som utfordrer, og som medfører strengere straff og inndragning av kjøretøy for den typen handlinger. Jeg vil advare mot de forslagene som andre partier har kommet med i denne sammenheng, og som ikke er like presise. Høyres forslag avgrenser ikke inndragning av kjøretøy til den som eier bilen, og som da er fører, men biler som kan være i andres eie, og der en fører har benyttet bilen – hvis jeg forstår forslaget korrekt. Det vil vi advare mot. Vi vil også advare mot det vedtaket som sannsynligvis blir gjort i dag – for det har flertall i denne sal – som ikke er presist. Man snakker om «store hastighetsoverskridelser» uten å definere nærmere hva det er, og at inndragning av kjøretøy i de sammenhengene skal være en hovedregel. Det er å gå for langt. Derfor støtter ikke Fremskrittspartiet det forslaget.

[16:47:22]: Jeg er glad for at vi diskuterer denne saken, for det handler i bunn og grunn om trafikksikkerhet og hvordan vi kan redde liv og unngå skade. Fartsgrenser er til av en grunn, og de handler om å redde liv. Hvis alle hadde holdt fartsgrensen i 2019, ville vi ifølge Statens vegvesen spart 24 liv, 85 færre hadde blitt hardt skadet, og 323 færre hadde blitt lettere skadet i trafikken. Dette er store tall. Det er riktig at bakgrunnen for dette forslaget er at vi har sett hendelser der folk har brukt veiene våre til å leke på, med den risikoen det innebærer. Jeg er veldig veldig glad for at justiskomiteen er samlet rundt at dette må strammes inn på, spesielt gjelder det regler rundt inndragning. det er blitt sagt flere ganger, at det er hjemmel for dette i dag. Derfor synes jeg det er positivt at det er bred enighet i justiskomiteen og i Stortinget om at det er nødvendig å bruke den hjemmelen man allerede har, ytterligere enn det man gjør, og at man ønsker at regjeringen presiserer lovverket og ser på mulighetene for å sikre at inndragelse av kjøretøyet er hovedregelen snarere enn unntaket.

Når vi kjører bil, har vi ikke bare ansvar for oss selv. Vi har også ansvar for passasjerene som sitter i bilen vår, og for ikke å utgjøre en fare for andre mennesker som ferdes i trafikken. Fartsgrenser handler om å begrense tap av liv. Personer som bryter trafikkreglene og kjører altfor fort, setter andre mennesker som ferdes i trafikken, i fare. Grove trafikkovertredelser bør derfor åpenbart møtes med strafferettslige reaksjoner. Lovverket åpner allerede i dag for inndragning av kjøretøy. Som flere har vært inne på, står det i forarbeidene til straffeloven § 69 nettopp «hensynsløs kjøring» og «villmannskjøring» som eksempler på at kjøretøy kan inndras. Det er ikke dermed sagt at det ikke er behov for lovendringer på dette feltet, men disse lovendringene bør i så fall utredes nøye. Jeg er glad for at regjeringen er i gang med et slikt arbeid, hvor de vurderer effektene av lovgivning i andre land der man møter utfordringene knyttet til trafikkoverskridelser med andre rettslige virkemidler enn oss – herunder i Danmark, der man reagerer med inndragning av kjøretøy allerede ved første gangs særdeles farlige trafikkatferd. I dag ser vi dessverre at det er altfor mange eksempler på personer som velger å fortsette å kjøre, selv uten førerkort. Våren 2023 startet Utrykningspolitiet et arbeid med å se på utfordringer knyttet til grove brudd på trafikkregelverket. De mener at politiet har behov for mer effektive virkemidler overfor dem som med vilje opptrer særdeles farlig i trafikken. Utrykningspolitiet peker i sitt høringssvar på at strenge og konsekvente inndragningsregler etter all sannsynlighet vil kunne virke både individualpreventivt og allmennpreventivt og gi et sterkere insitament til å avstå fra særlig grove trafikklovbrudd. Venstre står derfor, sammen med regjeringspartiene og SV, bak komiteens tilråding om å be «regjeringen vurdere tydeliggjøring av reglene for inndragning av motorvogn ved store hastighetsoverskridelser, slik at inndragelse av kjøretøy er hovedregel snarere enn unntaket».

Særdeles grove brudd på trafikkreglene, f.eks. kjøring i meget høy hastighet eller kjøring i ruspåvirket tilstand, innebærer en stor risiko for liv og helse for andre trafikanter og for alle som oppholder seg langs veien. Forebygging av trafikkulykker og bekjempelse av trafikkriminalitet tror jeg vi alle kan være enige om er viktige områder som det er viktig at vi prioriterer. Det skal være trygt å ferdes på norske veier, og trafikkulykker er dessverre noe som rammer brått og brutalt. Vi må gjøre vårt ytterste for å unngå slike hendelser og for å nå nullvisjonen om dødsulykker i trafikken. Ifølge en rapport fra Utrykningspolitiet døde 43 mennesker i trafikken, uten påvist skyld, i 2022, noe som er 43 for mange. I Hurdalsplattformen har regjeringen sagt at vi skal fortsette jobben mot en nullvisjon. Målet er at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken. Det er konkretisert videre gjennom et viktig etappemål for året 2030 om maksimalt 350 drepte og hardt skadde, bl.a. maks 50 drepte. Der er det også viktige arbeider på gang. Vi har lagt fram stortingsmeldingen Nasjonal transportplan 2022–2033 og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022– 2025. I en rekke forskjellige studier av dødsulykkene i trafikken har rus og fart vært pekt på som de mest sentrale årsaksfaktorene, i tillegg til uoppmerksomhet. Straffeloven har, som flere har vært inne på, allerede generelle bestemmelser, noe som i prinsippet gjør det mulig med inndragning av motorvogner som benyttes ved villmannskjøring. Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet har besluttet at det skal settes ned en arbeidsgruppe for å vurdere konkrete regelverksendringer. Jeg er derfor glad for det flertallsvedtaket som vil komme fra Stortinget i dag. i dag. Regjeringen mener det er riktig at vi avventer arbeidsgruppens utredning om hva et skjerpet regelverk om inndragning konkret bør omfatte. Det er bra at vi kommer videre med det, sånn at inndragning i større grad kan brukes som et forebyggende virkemiddel og forhindre dødsfall i trafikken. trafikken. Når det gjelder strafferammene i straffeloven § 280 og § 281, bør man etter mitt syn først se nærmere på andre mulige tiltak for å forhindre villmannskjøring – før man eventuelt vurderer å heve dem. I Norge har vi allerede noen av de strengeste sanksjonene i Europa knyttet til tap av førerrett. Derfor ser jeg ikke grunn til at vi skal utrede enda strengere regler for tap av førerretten nå, men Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet følger utviklingen på dette rettsområdet tett.

slik at inndragelse av kjøretøy er hovedregel snarere enn unntaket.» Kan statsråden klargjøre hvordan hun oppfatter begrepet «store hastighetsoverskridelser», avstander vi i så fall snakker om, hastighetsmessig, og hva det egentlig innebærer at inndragelse av kjøretøy skal være en hovedregel? Det hadde vært greit å vite premissene for det vedtaket Stortinget skal fatte, og hvordan statsråden oppfatter det vedtaket hun vil få oversendt. [16:55:35]: Som jeg sa i mitt innlegg, er det nå en arbeidsgruppe som jobber med regelverksendringer, så jeg tenker det er naturlig å følge opp det anmodningsvedtaket som det ligger an til,

i en 50-sone, eller generelt kjøring med en hastighet på 200 km/t eller over. I Norge ser vi fra rettspraksis at der hvor det har vært inndragning av kjøretøy, er det gjerne knyttet til gjentatte og alvorlige lovbrudd med høy hastighet eller ruspåvirket kjøring.

Selv om man har fått de enkelteksemplene som har vært veldig mye omtalt i media, er det på ingen måte beskrivende for disse miljøene. Det er gode, sunne, norske miljø som er opptatt av flotte fossile forbrenningsmotorer, sånne som noen av oss fremdeles liker. Dette forslaget handler altså om å ta ut de aller, aller verste. Derfor skulle jeg ønske at Stortinget i dag traff et vedtak som understreket at det er de aller, aller verste vi vil ramme,

jeg er litt beroliget etter å ha hørt statsråden, mener jeg det kan oppfattes som en åpen invitasjon til å øke bøtesatser og gjennomføre strengere reaksjoner, som inndragning av kjøretøy, også i de tilfellene hvor vi ikke snakker om de aller verste overtredelsene. Det er heri presisjonen ligger: at man reagerer hardt og tydelig på de ekstreme lovovertredelsene, men at vi samtidig har et fornuftig regelverk for øvrig. Som flere vært inne på: Vi har i utgangspunktet et ganske strengt regelverk hva gjelder håndtering av andre typer hastighetsoverskridelser. Når vi sammenligner bøtenivået der med en del andre forhold som blir bøtelagt i samfunnet, er vi allerede høyt oppe på standarden, det er ikke dem vi ønsker å ramme. Det som skal rammes, og som Fremskrittspartiet med sitt forslag i utgangspunktet ønsker å ramme, er de aller verste overtredelsene. Jeg ville bare klargjøre det, og så får vi se hva konsekvensene blir av det anmodningsvedtaket som etter alle solemerker blir vedtatt i overmorgen, men Frem skrittspartiet er i hvert fall ikke innstilt på at dette skal ramme folk flest.

[16:59:42]: Etter forrige ta- ler følte jeg et visst behov for å gi uttrykk for at presisjonsnivået er ganske bra, for ikke å si særdeles bra, i anmodningsvedtaket, også i lys av statsrådens svar, med henvisning til eksempelvis Danmark, der en som kjører i 130 km/t i en 30-sone, f.eks., vil ligge dårlig an.

så fort, verken i den ene eller den andre sammenhengen. Jeg tror at det som er utgangen på denne saken, er økt bevissthet. Det er et godt bidrag til arbeidet man er i gang med i departementet når det gjelder å sørge for at de som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

Vi behandler her et representantforslag fra representantene Lie og Brunvand Ellingsen, begge fra Sosialistisk Venstreparti, om utviklingshemmedes møte med strafferettspleien. Forslagsstillerne viser til at personer med utviklingshemming møter strafferettspleien både som mulige lovbrytere, som lovbrytere og som skadelidende av andres lovbrudd, og at det kan by på særskilte utfordringer både for personer med utviklingshemming og for de ulike aktørene i strafferettskjeden. Representantforslaget fokuserer på forhold knyttet til personer med utviklingshemming som er mistenkt representantene fremmer tre forslag i saken som jeg viser til. I anledning saken er det viktig å vise til statsrådens svar i forbindelse med behandlingen som vi nå har, der det vises til at departementet våren 2023 sendte forslag som skal forebygge isolasjon og sikre innsatte fellesskap i norske fengsler, på høring. Statsråden formidler også et sterkt engasjement for at rettigheter til mennesker med funksjonsnedsettelse skal ivaretas godt i alle deler av samfunnet. Videre vises det til lovendringene knyttet til tilsynsråd for kriminalomsorgen. Samtlige medlemmer av komiteen, med unntak av representanter fra Fremskrittspartiet, støttet de lovendringene, jf. Innst. 319 L for 2022–2023. Lovendringene styrker det eksterne, det eksterne, uavhengige tilsynet med kriminalomsorgen og tydeliggjør at tilsynsrådet skal føre tilsyn med institusjoner hvor forvaringsdømte med bl.a. utviklingshemming er prøveløslatt. viktig og riktig å si at hele komiteen er enig i intensjonen bak representantforslaget om behovet for å fange opp personer med kognitive funksjonsnedsettelser, sikre tilrettelegging og ivareta deres rettigheter og behov gjennom hele strafferettspleien. Senterpartiet og Arbeiderpartiet og den øvrige delen av flertallet i komiteen, også bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, viser til at regjeringen har oppnevnt et utvalg med mandat til nettopp å utrede ivaretakelsen av siktede, domfelte og innsatte med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming. Det nevnte utvalget skal også evaluere ordningen med forvaring, dom til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. Utvalget vil således belyse flere av de temaene som tas opp i representantforslaget. Som opplyst i statsrådens svarbrev til komiteen skal utvalget levere sin utredning høsten 2024, og Senterpartiet, sammen med det øvrige flertallet, mener derfor det er mest hensiktsmessig å avvente utvalgets anbefalinger og den videre oppfølging av disse.

Me deler syn i intensjo- nane bak dei forslaga som vert behandla her no. Det er viktig i ei sak som dette, som jo handlar om grunnleggjande rettsprinsipp for alle,

Både nasjonale og internasjonale undersøkingar viser at vaksne med utviklingshemming har ein vesentleg risiko for å verta utsette for vald og overgrep. Det er all grunn til å tru at mørketala her er ganske høge. Det er ein viss mangel på kunnskap i ein del offentlege etatar, inkludert politi og rettsvesen, og nokre gonger kan også personane det gjeld,

Noko av dette er avklart i straffeprosesslova, med avhøyr ved Statens barnehus og eigen avhøyrsmetodikk, men likevel er det behov for forbetringar. Den erkjenninga er òg bakgrunnen for at regjeringa har sett ned eit utval som skal greia ut korleis personar med alvorlege psykiske lidingar eller utviklingshemming best kan verta varetekne under varetekt, straffegjennomføring og ved tilbakeføring til samfunnet.

Ikkje minst har ein pågåande lovendringar knytte til forslaget om eksternt, uavhengig tilsyn med kriminalomsorga og tydeleggjering av at tilsynsrådet skal føra tilsyn med institusjonar der forvaringsdømde med bl.a. utviklingshemming er prøvelauslatne. Saman med oppfølging av utvalet som er nedsett, vil dette kunna bidra til å ta oss nokre viktige skritt i riktig retning.

hadde man vist like mye interesse for å ivareta ofrene og forhindre drap og vold, bl.a. ved å sørge for at personer som er farlige og psykisk syke, er sperret inne – det være seg i fengsel eller i helseomsorg, det er egentlig revnende likegyldig – ville en verne samfunnet. Menneskeliv går tapt, vold utføres, mennesker blir ofre for farlige psykisk syke personer. Det diskuteres ikke i Stortinget. Det kommer det ingen forslag om. om. Grunnen til at vi har havnet i den situasjonen, at vi har fått den problemstillingen, er jo nettopp at man ukritisk og over tid har vært opptatt av å innføre rettigheter for farlige kriminelle, i mange tilfeller psykisk syke, noe som som har fått som konsekvens at samfunnet er dårligere utrustet hva gjelder å verne borgerne. Jeg bare nevner det som en generell kommentar, for disse tingene henger sammen. Hver gang man innfører flere rettigheter for kriminelle, har det noen konsekvenser i andre enden. Dette er i så måte bare ett eksempel av en lang rekke av eksempler hvor Stortinget har vært litt for opptatt av – og det er en underdrivelse – stadig å innføre nye rettigheter og nye ordninger for innsatte i fengsel. Det får også konsekvenser for samfunnet rundt.

innlegg er like forutsigbare som en Melodi Grand Prix-låt. Hver eneste gang vi diskuterer dette, skal de prøve å lage et narrativ om at det er det eneste Stortinget eller justiskomiteen er opptatt av. Det kan være greit å minne representanten fra Fremskrittspartiet om at for ca. 10 minutter siden diskuterte vi regler for villmannskjøring og hvordan vi skulle bruke inndragningsreglene for nettopp å få bukt med en type kriminalitet som tar flere liv hvert eneste år. Så man er litt selektiv i hukommelsen sin, jeg går ikke med på at man prøver å lage dette bildet. Grunnen til at vi er opptatt av kriminalomsorgen i SV, er at vi vil unngå at kriminalitet skjer på ny. Oppgaven til kriminalomsorgen er nettopp å rehabilitere mennesker. Det er en av grunnene til at vi har fremmet dette forslaget, for vi trenger god kompetanse for å kartlegge, vite om, kjenne til de menneskene som er i kriminalomsorgen, sånn at de kan få best mulig rehabilitering og komme ut igjen som gode naboer og gode borgere i samfunnet. Det kom en ny bok nylig, en tverrfaglig bok som heter «Skyldig? Funksjonshemmedes møte med strafferettspleien», som redaktør. Den beskriver utfordringene som folk med funksjons nedsettelse har når de møter strafferettspleien. I boken blir det pekt på at så mye som 10,8 pst. av innsatte i norske fengsler skårer så lavt på kognitive tester at de oppfyller kriteriene for funksjonsnedsettelse. Det er et ganske høyt tall, og jeg tror vi må være så ærlige og si at vi ikke er gode nok i dag til å møte de menneskene og gi dem tilpassede soningsforhold og den behandlingen de trenger. Det er positivt at regjeringen har besluttet å sette ned et utvalg som skal utrede hvordan personer med alvorlige psykiske lidelser eller funksjonsnedsettelse best kan bli ivaretatt, men vi mener at man burde gått lenger, og det er derfor vi har fremmet tre forslag i denne saken, som jeg hadde håpet Stortinget kom til å stemme for. Jeg tar med det opp de forslag

Tusen takk til SV, som løfter en svært viktig sak. Personer med kognitiv funksjonsnedsettelse har rett til tilrettelegging i møte med rettsapparatet vårt, men det er det dessverre i dag mange som ikke får. Venstre mener at personer med funksjonsnedsettelse må få den tilretteleggingen de har krav på, også om de er mistenkt, siktet eller domfelt i en sak. Mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse har ofte utfordringer knyttet til språk, hukommelse, problemløsning og det å bearbeide informasjon eller ta til seg ny kunnskap.

CRPD artikkel 13 sier at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha en effektiv tilgang til rettssystemet, på lik linje med alle andre. Det innebærer bl.a. at vi må tilrettelegge prosedyrer i alle ledd av saksgangen. vi må gi tilstrekkelig opplæring til dem som jobber innenfor rettspleien, til både politiet, påtalemakten, domstolene og fengselsansatte, sånn at de har en kompetanse som gjør at de er i stand til å oppdage at en person har en kognitiv funksjonsnedsettelse, for deretter å kunne tilrettelegge for denne personens særskilte behov. I dag er det både juridiske og praktiske skjær i sjøen for å få til tilrettelegging for alle i møte med rettsapparatet. En av utfordringene går på at man rett og slett ikke klarer å identifisere personer med en kognitiv funksjonsnedsettelse.

de dermed kan plukke opp de personene som har behov for å bli fanget opp. Det fører til en svært risikabel og uverdig behandling, noe som i verste tilfelle kan føre til uriktige dommer. Sånn kan det ikke være, og det er et presserende behov for å styrke rettssikkerheten til mennesker med funksjonsnedsettelse. Det er positivt at regjeringen har besluttet å sette ned et utvalg som skal utrede hvordan personer med funksjonsnedsettelse best kan ivaretas. Dette er temaer som berører rettssikkerheten til mennesker sterkt. I tillegg mener Venstre at det er behov for systematisk arbeid og konkrete tiltak allerede nå, og jeg viser derfor til de forslagene som Venstre er en del av. Jeg må også få knytte en kort kommentar til PerWilly Amundsens innlegg her, for det er litt oppsiktsvekkende at lederen for justiskomiteen benevner de personene som vi snakker om i denne saken, som kriminelle. Det vi snakker om, er jo personer som er mistenkt, siktet tiltalt i en sak. Det er et grunnleggende rettsstatsprinsipp at man er uskyldig til det motsatte er bevist, akkurat som det er et grunnleggende prinsipp at mennesker med funksjonsnedsettelse skal ivaretas i rettspleien. Statsråd Emilie Mehl

Personer med ut- viklingshemming kan være ekstra sårbare, både når de utsettes for og når de begår straffbare handlinger. Det er en sårbarhet regjeringen tar på alvor. En mistenkt eller siktet person med utviklingshemming vil på etterforskningsstadiet kunne trenge tilrettelegging for å formidle nødvendige opplysninger og for å ivareta sin egen rettssikkerhet. Mangelfull kunnskap og kartlegging av forutsetninger og behov kan gi negative konsekvenser for varetekt og straffegjennomføring, f.eks. redusert mulighet til å delta i fellesskapet, i aktivitetstilbud eller i tilbud om helse- og omsorgstjenester. Regjeringen ønsker å tilrettelegge straffeprosessen for det mangfoldet vi har. For personer med utviklingshemming har vi regler om at avhør av fornærmede og vitner som hovedregel skal skje ved Statens barnehus. I praksis kan også mistenkte barn avhøres i barnehus og i noen tilfeller der påtalejuristen finner det hensiktsmessig. Politidirektoratets handlingsplan for mangfold, dialog og tillit, 2022–2025, omfatter personer med utviklingshemming. Politihøgskolen et studietilbud som inkluderer opplæring i avhørsmetodikk som er tilpasset personer med utviklingshemming. I Helsedirektoratets høringsutkast til nasjonale faglige råd for kommunale helse- helse- og omsorgstjenester til innsatte presiseres kommunenes ansvar for å tilby nødvendig utred ning og oppfølging ved behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, diagnostisering og behandling. Personer med antatt utviklingshemming kan ha rett på utredning i spesialisthelsetjenesten. Kartlegging av kognitiv funksjon krever imidlertid samtykke fra innsatte. Kriminalomsorgen kartlegger domfeltes behov og ressurser for å tilrettelegge straffegjennomføringen og forberede løslatelse. Hvis kriminalomsorgens kartlegging gir indikasjoner på utviklingshemming, må de ta kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Kriminalomsorgsdirektoratet skriver i disponeringsskriv til regionene at personer med utviklingshemming skal prioriteres og aktiviseres, og aktiviseringsteamene i fengsler har innsatte med utviklingshemming Før sommeren satte regjeringen ned et utvalg som skal utrede hvordan personer med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming best kan ivaretas under varetekt, straffegjennomføring og tilbakeføring til samfunnet. Regjeringen har også styrket rettssikkerheten til innsatte generelt. Det gjelder også personer med utviklingshemming, bl.a. gjennom nytt tilsynsråd for kriminalomsorgen. Jeg vil også si at jeg kjenner på et ubehag når jeg hører hvordan lederen for justiskomiteen, representanten Amundsen, omtaler personer med psykiske lidelser. Han setter et likhetstegn mellom psykisk syke generelt og kriminelle. Det er for det første ikke det samme. I tillegg har vi regler i

Det gjør både representanten Thorsvik fra Venstre seg skyldig i og endog også statsråden – og det er imponerende. To av tre forslag som er fremsatt av Sosialistisk Venstreparti og Venstre, og som er til behandling i dag, handler om soningsforhold og personer innsatt i norske fengsel, slik det er formulert i forslagene. Så ja, det handler om kriminelle – det er en forutsetning når man er dømt

Jeg snakket selvfølgelig ikke om psykisk syke som om de alle er kriminelle, det tror jeg også statsråden var utmerket godt klar over. Da jeg tok ordet, var det for å understreke at det er dette vi gjerne diskuterer i denne komiteen.

tar imot, og som, etter å ha blitt tvangsinnlagt, som vi har eksempel på i media de siste dagene, slippes ut, og som da, når vedkommende slippes ut, begår drap.

Det er faktisk et reelt problem som man burde ta tak i, men jeg registrerer at det gang på gang handler om nye rettigheter, nye ordninger – fordyrende ordninger – som skal ivareta de kriminelle som sitter i fengsel fordi de har gjort noe kriminelt. altfor lite oppmerksomhet rundt ofrene. Faktisk går i mange tilfeller liv tapt fordi samfunnet ikke har klart å verne borgerne fra farlige psykisk syke personer. Det er bare en konstatering fra min side. Jeg håper vi etter hvert også kan fokusere oppmerksomheten mot

føler seg misforstått, var ikke det min intensjon. Jeg vil oppfordre til å lese referatet etter debatten og vurdere litt hvordan man ordlegger seg neste gang. Jeg synes det er veldig urovekkende å høre den måten

som om dette er et veldig enkelt problem ingen bryr seg om. Det er veldig komplekst, og regjeringen gjør også mange tiltak, både for å redusere antall voldshandlinger, for å følge opp dem som sitter i fengsel, bedre, og for å tette det gapet som er mellom psykiatrien og

Vi har sett på endringer i bestemmelsene knyttet til samtykkekompetanse for å kunne behandle folk i psykiatrien. Det har bl.a. en side med hensyn til når det er mulig å gi folk behandling. Som representanten sikkert kjenner til, bruker også politiet mye ressurser på personer med psykiske lidelser. Alt dette henger sammen, og det er noe regjeringen tar på største alvor. Det er jeg sikker på at kollegaene fra samtlige partier i Stortinget også gjør. Jeg er veldig glad for at vi i dag behandler et forslag om hvordan vi kan styrke rettighetene for personer med utviklingshemming, for det er også en viktig gruppe, uten at det betyr at det andre ikke tas alvorlig.

i disse debattene er Fremskrittspartiet like forutsigbart som en Melodi Grand Prix-låt, for det er det samme narrativet man hele tiden prøver å lage, og det høres ut som det er hakk i platen. Nå ble igjen påstanden om at Fremskrittspartiet er de eneste som er opptatt av ofre for kriminalitet, hevdet i denne salen. Da er det greit å bemerke, som vi har gjort

om å gjøre noe med dem som faller mellom disse såkalte to stolene, noe vi har diskutert i over 20 år i norsk politikk. Vi har fremmet forslag om å plassere disse personene i større grad i institusjoner. Det har vært til behandling, men gikk riktignok i helsekomiteen. Fremskrittspartiet har fremmet forslag, SV stemte imot. Det var kun Fremskrittspartiet som stemte for de forslagene. Så ja, Fremskrittspartiet har tatt det opp, men jeg har ennå til gode å registrere et tilsvarende forslag som prøver å løse denne problematikken, fra SVs eller regjeringens side. Det er der problemet ligger. Man kommer ikke videre. Det er åpenbart at man bare kan gjøre så og så mye fra justissektorens side. Problemet ligger hos helsevesenet, som ikke har disse personene i sin forsorg, og at de da går løs i samfunnet.

i samfunnet, uavhengig av hvilken livssituasjon man er i. Det er det legitimt å diskutere. Det kan ikke bli tolket som at man ikke er opptatt av å straffe dem som skal straffes.

litt for mye forenkling av en ganske krevende, men allikevel viktig diskusjon om hvordan vi som et mangfoldig samfunn skal ivareta alle på best mulig måte. Presidenten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

Loven bygger på NIS-direktivet, som har som formål å forbedre det indre markedets funksjon gjennom å stille sikkerhetskrav til nettverks- og informasjonssystemer som er nødvendige for å opprettholde leveransen av samfunnsviktige tjenester. Digitale systemer er sentrale for alle samfunnsfunksjoner. Digital sikkerhet er derfor helt avgjørende for å ivareta velferdssamfunnet, viktige samfunnsfunksjoner og nasjonale interesser. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden er i endring, noe som påvirker det nasjonale trusselbildet og skaper sikkerhetsmessige utfordringer. NIS-direktivet av 6. juli 2016 ble først besluttet tatt inn i EØS-avtalen 3. februar 2023. NIS2-direktivet ble vedtatt i EU 14. desember 2022. Innen 24. oktober 2024 skal medlemsstatene ha gjennomført direktivet i nasjonal rett. Fra dette tidspunktet oppheves gjeldende NISdirektiv. Dersom NIS2-direktivet blir en del av EØS-avtalen, vil dette medføre behov for lovendringer og endringer i tilhørende forskrifter. Det vil også bli behov for å kartlegge relevant sektorspesifikt regelverk og vurdere eventuelle behov for endringer eller tilpasninger som følge av NIS2-direktivet. Bakgrunnen for NIS2-direktivet er erkjennelsen av at selv om NIS-direktivet har vært en viktig start på reguleringen av sikkerhet i EU, har implementeringen avdekket flere mangler som forhindrer direktivet fra effektivt å adressere aktuelle og framtidige utfordringer innenfor digital sikkerhet. Det har bl.a. vært en fragmentert tilnærming i de ulike EU-landene til kravene i direktivet, noe som har medført økte kostnader for virksomheter som tilbyr tjenester på tvers av landegrenser. Det har også vært ulik praksis i utpekingen av virksomheter som er omfattet av NIS-direktivet. I NIS2-direktivet ønsker Kommisjonen å redusere fragmenteringen og øke harmoniseringen gjennom mer effektivt samarbeid mellom kompetente myndigheter fra hver medlemsstat, gjennom underleggelse av flere sektorer og gjennom sanksjoner som kan brukes til effektiv håndheving.

Den skjerpa sikkerheitspolitiske situasjonen, med eit spesielt blikk på Russland og Kina, går framleis mot ei forverring. Det har vore nødvendig å kome med ei rekkje kraftfulle satsingar for å møte det endra situasjonsbildet. Allereie våren 2022 føreslo regjeringa å styrkje den sivile beredskapen med ein halv milliard kroner. Vidare fremja regjeringa stortingsmeldinga om nasjonal kontroll og digital motstandskraft, med fleire sentrale tiltak, for å styrkje den digitale beredskapen. No kjem altså lov om digital sikkerhet, den første lova om digital sikkerheit i Noreg. Lova skal forplikte verksemder som har ei særleg viktig rolle i å halde oppe kritisk samfunnsmessig og økonomisk aktivitet, til å overhalde digitale sikkerheitskrav og varsle om alvorlege digitale hendingar. Vidare skal lova sikre planar for handtering av uønskte hendingar. Lova vert eit viktig verktøy for å halde ved lag tilstrekkeleg motstandskraft i IT-basert infrastruktur og IT-prosessar.

Regjeringa jobbar òg med ei ny ekomlov med skjerpa sikkerheitskrav, bl.a. sikkerheitskrav til datasenter og ei registreringsplikt for datasenteraktørar. Det må òg nemnast at ein jobbar med å etablere ei nasjonal skyteneste. I dette digitale sikkerheitsdomenet er det naturleg og heilt nødvendig å nemne NSM, Nasjonalt tryggingsorgan, som er den øvste tenesta i Noreg for å avdekkje, varsle og koordinere handteringa av alvorlege digitale angrep. NSM er styrkt med fleire stillingar for å vere betre rusta til å koordinere hendingshandtering av særleg alvorlege angrep og yte bistand til norske verksemder i særskilde tilfelle. Det er òg gjeve midlar til å auke talet på verksemder som er tilkopla varslingssystemet for digital infrastruktur,

Når det gjeld forslaget frå Høgre og Venstre, viser me i Arbeidarpartiet og Senterpartiet til at regjeringa er i gang med å greie ut gjennomføringa av NIS2. Dette vert vurdert i samanheng med CER-direktivet, og regjeringa vurderer det som svært viktig å sjå desse to tinga i samanheng.

[17:37:27]: Dagen i dag er en merkedag. Stortinget behandler Norges første lov om digital sikkerhet. Det er en lov som skal bidra til å styrke den digitale sikkerheten i virksomheter som har en særlig betydning for samfunnet, rett og slett legge til rette for mer og bedre sikkerhet. Jeg er glad for at justiskomiteen støtter lovforslaget og innlemmelse av NIS1, tilhørende gjennomføringsrettsakt og cybersikkerhetsforordningen i EØS-avtalen. EØS-avtalen. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er i endring. Krigen i Ukraina har vist oss hvordan det digitale rom brukes parallelt og som et supplement til konvensjonell krigføring. Derfor har det vært viktig for Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering å ta grep, både gjennom bevilgninger og gjennom lovendringer, for vi har vært nødt til å styrke Norges beredskap den siste tiden. Jeg er glad for at et stort flertall i Stortinget har støttet opp om flere av de grepene, som f.eks. i Prop. 78 S for 2021–2022. Jeg viser også til stortingsmeldingen om nasjonal kontroll og digital motstandskraft, hvor retning for arbeidet med digital sikkerhet ble pekt ut videre. Det er mot dette bakteppet at regjeringen har fremmet forslag til lov om digital sikkerhet, sammen med andre tiltak, som gjør at man kommer videre knyttet til disse utfordringene. Digitale systemer er i dag sentrale for alle samfunnsfunksjoner, og hvis de feiler, vil det føre til store konsekvenser for samfunnet på ulike måter. Digital sikkerhet er avgjørende for å ivareta velferdssamfunnet, for å holde viktige samfunnsfunksjoner oppe og for å ivareta nasjonale interesser. Loven stiller krav om digital sikkerhet og varsling dersom virksomhetene som omfattes, blir utsatt for alvorlige digitale hendelser. Lovforslaget retter seg mot virksomheter som leverer digitale tjenester og samfunnsviktige tjenester innenfor sektorene energi, transport, helse, vannforsyning, bank, finansmarkedsinfrastruktur og digital infrastruktur.

Gjennom identifisering av virksomheter vil loven også gi myndighetene en bedre oversikt over hvem som leverer samfunnsviktige tjenester, og virkemidler til å sikre etterlevelse gjennom tilsyn. å sikre etterlevelse gjennom tilsyn. Stortinget vedtar i dag et godt rammeverk, men også dette rammeverket vil være i utvikling framover. Den teknologiske utviklingen går veldig fort, samtidig som den sikkerhetspolitiske situasjonen fortsatt er i endring og framtiden er usikker.

Stensland (H) [17:40:39]: Jeg er enig med statsråden. Dette er en merkedag, og dette er et godt lovforslag, som heldigvis blir vedtatt enstemmig.

på samme nivå som Europa når det gjelder reguleringen. Det at vi står inne i dette forslaget sammen med Venstre, er et uttrykk for en utålmodighet. Nå vil ikke regjeringspartiene stemme for forslaget, fordi det ikke vil gå noe fortere selv om vi vedtar det, men kan statsråden

har en ikke satt noen tidsramme for dette viktige arbeidet? I høringene, og i alle fall i vårt arbeid med diverse interessenter i saken, har en vært veldig opptatt av at denne loven, idet vi vedtar den, faktisk ikke er helt «up to date» fordi NIS2direktivet er så viktig for det videre arbeidet.

Det råder liten tvil om at det er et betydelig behov for økt fokus på sikkerhet og beredskap, også ved bruk av IT og IT-basert samfunnskritisk infrastruktur. Den skjerpede sikkerhetspolitiske situasjonen, spesielt med henblikk på Russland og Kina, går fortsatt mot en forverring. I NSMs rapport om digital sikkerhet av i år pekes det på at beredskapen for å håndtere omfattende cyberangrep mot Norge har store mangler. Evnen til å oppdage digitale angrep i Norge er for dårlig, og det mangler en helhetlig styring og koordinering av IT-sikkerhet på tvers av statlige etater. Et av hovedformålene med NIS2-direktivet er – som jeg nevnte i mitt forrige innlegg – å rette opp i flere mangler i NIS-direktivet som forhindrer det fra effektivt å adressere aktuelle og framtidige utfordringer innenfor digital sikkerhet. DNV peker i sitt innspill på at mange norske virksomheter opererer i EU og derfor allerede nå må forberede seg på krav for å etterleve NIS2-direktivet og særdirektivet, som ble vedtatt samtidig med NIS2 og dekker et bredere spekter av trusler enn digitale angrep. For norske selskaper som opererer internasjonalt, vil det derfor være viktig at digitalsikkerhetsloven så langt som mulig harmoniseres og tilrettelegger for senere tilpasninger av forventede krav etter både NIS2 og Departementet uttrykker seg positivt til NIS2direktivet, og deres foreløpige vurdering er at direktivet vil være EØS-relevant og akseptabelt for Norges del. Norges del. Regjeringen kan jo vedta nasjonalt regelverk i tråd med EU-regelverk, selv om det foreløpig ikke er fattet vedtak av EØS-komiteen. Venstre mener at NIS-direktivet og NIS2-direktivet er et slikt tilfelle, gitt at NIS2-direktivet ble vedtatt allerede før NIS-direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen, og i og med at regjeringen er positive til de endringene som ligger i NIS2-direktivet. Vi mener derfor det er hensiktsmessig å vurdere hvilke tilpasninger som kan gjøres allerede nå for å tilfredsstille kravene i NIS2-direktivet, uavhengig av prosessen

19. Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 171/ 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/92/EU om sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner og forordningene (EU) 2018/32, (EU) 2018/33 og (EU) 2018/34 (Innst. 57 S (2023–2024), jf. Prop. 136 S (2022– 2023))

Æresvald er jo ei form for vald i nære relasjonar, men har ein tilleggsdimensjon knytt til æresomgrepet som er forankra i kultur eller religion. Arbeidarpartiet og Senterpartiet vil kjempa mot alle barrierar mot deltaking i samfunnet, anten dei er sosiale, økonomiske, kulturelle eller religiøse.

at alle sammen skal ha lov til å leve et fritt og selvstendig liv uten tvang og negativ sosial kontroll fra andre. For mange er det heldigvis en selvfølge, men for altfor mange er det nærmere en utopi. Negativ sosial kontroll skjer i ulike deler av befolkningen, men dessverre er det sånn at innvandrere er mer utsatt enn andre. Det kan i stor grad dreie seg om kontroll av hvem man kan være venn med, eller hvem man kan være sammen med på fritiden. Det kan også dreie seg om alvorlig vold, det kan handle om å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje, og det kan handle om begrensninger i retten til å være den man er, f.eks. det å ha en annen legning. legning. Det er altfor mange som utsettes for grov vold fra sine nærmeste, som jeg også nevnte. Det er mange som forteller om at familiens ære eller Gud blir brukt som begrunnelse for å utøve vold.

mer tak. Jeg vil si det sånn at kampen mot negativ sosial kontroll er en av vår tids største likestillingskamper, og det er bra at det er flere partier her i dag som sier at man er enig i at det trengs flere tiltak for å få bukt med denne problemstillingen. Jeg vil si til SV, som mener at alle disse forslagene her i dag i praksis er fulgt opp i andre planer, at det ikke stemmer helt med virkeligheten. Det fremmes f.eks. et forslag fra oss i dag om å ha en egen og bedre tilsynsordning for vigslere, for å sørge for at man kan for at man kan begrense tvangsekteskap. Vi foreslår også innstramminger i regelverket for familieetableringer, og at regjeringen skal utrede det nærmere for å begrense familievold, som vi vet er et problem. Det er også viktig at hele Stortinget kan stå sammen om å slå ned på den negative sosiale kontrollen som er. Dette er også en god mulighet til å få framdrift i det arbeidet som regjeringen skal ta tak i. Det er veldig fint at man sier at man har lyst til å fortsette å følge opp de planene som ligger der i dag, men utover det har vi forelø pig ikke sett noe særlig krafttak på dette feltet fra regjeringens side. Det har riktignok i forslaget til statsbudsjett for neste år kommet noen forslag om opptrapping av minoritetsrådgivere. Det er selvsagt veldig bra, men vi skulle ha sett en mye sterkere opptrapping på dette feltet enn det vi har sett at regjeringen har levert hittil. En god start hadde vært å stemme for de forslagene som Høyre – og delvis også Fremskrittspartiet, ser jeg av innstillingen – fremmer her i dag, men det lar stortingsflertallet være å gjøre.

(V) [17:55:11]: Alle har rett til å leve sitt liv fritt, og frihet fra negativ sosial kontroll er en helt grunnleggende rettighet. Undertrykkende strukturer med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold har eksistert i alle kulturer, til ulike tider og i forskjellig grad, men det dreier seg om den samme ekstreme kontrollen. Det rammer i særlig grad kvinner og barn og er dermed i tillegg et likestillingsproblem og en krenkelse av barns rettigheter. Arbeidet mot negativ sosial kontroll handler om den enkeltes rett til å ta selvstendige valg, om å styrke valgmulighetene sine og om å kunne delta på alle livets arenaer. Her er det flere områder man er nødt til å se på for å kunne ivareta retten disse personene, som spesielt er kvinner, har til å kunne leve et fritt liv med de mulighetene som de skal ha. Vi vet likevel at det er svært mange som lever i sosiale tvangstrøyer bak lukkede dører, og de nyter på ingen måte frihet i sin hverdag. Dette hemmer friheter og muligheter, det hemmer skaperkraft, modernitet og originalitet, og det frie mennesket blir ufritt. Det er nødvendig å legge til at sosial kontroll ikke bare gjør seg gjeldende i innvandrermiljøer. Det har skjedd mye på dette området. Venstre i regjering var med på å legge fram handlingsplanen «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold», og med den fulgte det 33 tiltak som skulle bidra til å ivareta grunnleggende rettigheter. Jeg er glad for at regjeringen følger opp denne handlingsplanen. Enkelte av tiltakene er ferdigstilt, og andre er pågående. Jeg vil også vise til at de av forslagene til Høyre som Venstre synes var gode, i stor grad allerede følges opp i det arbeidet som er igangsatt.

(komiteens leder): Fremskrittspartiet støtter sju av ni forslag som er til behandling i dag, som Høyre har fremsatt som representantforslag. De to vi ikke støtter, støtter vi ikke fordi vi er uenig i dem. Da blir det veldig rart å høre alle representantene fra andre partier

imot dem. Vi har vært gjennom flere saker i dag hvor man stemmer for forslag som regjeringen kan hevde er til behandling i departementet og innad i regjeringen og på tvers av departementer. Det er ikke noe nytt.

fordi man har noe til utredning i et annet departement. Det er en merkelig logikk, særlig når både Høyre og andre underbygger at det faktisk ikke er riktig forståelse, for det er ikke alle disse forslagene som er til behandling i et eller annet departement. Så dette er litt hult. Man sier at man er tilhenger og synes at dette er gode og flotte forslag, men man bidrar egentlig til å stemme dem ned. Fremskrittspartiet stemmer for det vi er for, og vi stemmer mot det vi er mot. Derfor støtter vi sju av ni forslag, og derfor stemmer vi for sju av disse ni forslagene. Jeg registrerer at det det er en helt annen logikk som ligger til grunn for de øvrige partiene, og det synes jeg er litt trist. Så vil jeg bare påpeke at

Det er takket være en uansvarlig og hodeløs innvandringspolitikk gjennom flere tiår at vi har denne type problemer i Norge i det hele tatt. En klarer helt sikkert å komme opp med et eller annet unntak som motbeviser det, som motbeviser det, men i de aller fleste sammenhenger og i det alt vesentlige er dette et importert problem, gjennom en ukontrollert innvandring til kongeriket. Det er et faktum, og det bør også Stortinget etter hvert forholde seg til.

[18:00:40]: La meg starte med å takke for gode og viktige forslag i en viktig debatt – så gode og viktige forslag, som flere har vært inne på, at mye av dette er igangsatt, og mye av dette skal vi jobbe videre med i fellesskap. fellesskap. Å bekjempe negativ sosial kontroll står høyt på regjeringens dagsorden. Jeg er helt enig med forslagsstil lerne i at det er en kamp for likestilling og for frihet til å bestemme over eget liv og kropp uten tvang, trusler og vold, og at dette er utfordringer som særlig rammer personer med innvandrerbakgrunn. Mens både gutter og jenter kan oppleve negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap, ser vi allikevel at tre av fire saker til hjelpetjenestene gjelder jenter eller kvinner. Når det gjelder kjønnslemlestelse, rammer dette jenter og kvinner. Samtidig har vi i fokus hvordan gutter og menn, LHBT+-personer og medlemmer av ulike trossamfunn kan være utsatt for negativ sosial kontroll. Forebygging og tidlig innsats overfor nyankomne flyktninger og innvandrere er viktig. Vi jobber også målrettet med tiltak som når som når alle utsatte, også de med lang botid i Norge, og unge som er født og oppvokst i Norge. Jeg er glad for forslagsstillernes engasjement i dette arbeidet. Så er jeg også glad for å kunne vise til en kontinuerlig innsats, som regjeringen nå styrker ytterligere. Det er på plass en bred vifte av tjenester og tiltak. Det inkluderer særskilte tjenester med spisskompetanse om tematikken, regionale nettverk for kompetanseheving, nettbaserte ressurser og tilskudd til frivillige organisasjoner. Eksempler på særskilte tjenester er det nasjonale tverretatlige kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, som gir råd og veiledning til ansatte i ordinære tjenester og direkte til utsatte. Vi har også 59 mangfoldsrådgivere på utvalgte skoler i alle fylker og ved enkelte voksenopplæringer. De er et lavterskeltilbud som har en viktig forebyggende rolle, og vi erfarer at stadig flere personer tar kontakt med disse tjenestene. Det bekymrer meg. meg. Regjeringen følger opp handlingsplanen «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold», som har 33 tiltakspunkter på tvers av sektorer. Arbeidet er godt i gang, og sentrale innsatsområder er kompetanseheving, endringer i straffeloven og å hindre at barn og unge blir sendt på ufrivillig utenlandsopphold. Videre har regjeringen allerede besluttet å legge fram en ny handlingsplan for perioden 2025–2028. Arbeidet med ny handlingsplan igangsettes på nyåret. nyåret. Regjeringen løfter også tematikken med flere tiltak i ny opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner, som vi skal legge fram for Stortinget om ikke lenge. for de særskilte tjenestene vil regjeringen bl.a. styrke kompetanseteamet med tre stillinger og ordningen med mangfoldsrådgivere med seks stillinger. Jeg deler Stortingets engasjement i dette viktige arbeidet og verdsetter at det blir satt på dagsordenen. Sammen fortsetter vi innsatsen mot negativ sosial kontroll og for likestilling med styrke.

Det har her i salen versert en forståelse av at alle forslagene som er fremmet, er fulgt opp. Det vil jeg si at ikke stemmer. La meg ta ett eksempel: Høyre – og Fremskrittspartiet, hvis jeg husker rett – foreslår her at man skal utrede innstramminger i adgangen til familieetablering for personer som skal hente ektefelle til Norge, om man tidligere har begått vold vold mot sin tidligere ektefelle. Det er eksempler fra flere krisesentre i Norge på menn som dessverre nærmest dumper sine ektefeller på krisesentre, for så å ta ny familieetablering med ny ektefelle på et senere tidspunkt. Det ville vært fint å få på plass f.eks. en karanteneordning, som vi viser til. Hvorfor stemmer regjeringspartiene imot det? Statsråd Tonje Brenna [18:04:59]: Jeg er helt enig i at vi må gjøre det vi kan for å bekjempe partnervold og vold mot barn, også når det er noe som rammes inn f.eks. av reglene knyttet til familieetablering. I dag er det sånn at loven fastsetter at en som søker om familieetablering, kan nektes det dersom det er sannsynlig at søkeren, eller dennes særkullsbarn, vil bli mishandlet eller grovt utnyttet. grovt utnyttet. I familieetableringssaker kan det innhentes vandelsopplysninger om referansepersonen, dvs. den personen som bor i Norge, når saken forberedes av utlendingsmyndighetene. Jeg tror også at det viktige lovarbeidet som foregår knyttet til helheten i dette, både med spørsmålet om æresrelatert vold og rettighetene til dem som blir utsatt for negativ sosial kontroll, kommer til å gi oss noen flere svar i fortsettelsen med tanke på hvor det er nyttig å sette inn innsatsen i det videre. videre. Men isolert sett, på akkurat dette temaet om familieetablering, mener jeg at lovverket vårt er godt, og at vi må jobbe langs andre linjer for å styrke rettighetene til dem som blir utsatt for denne type hendelser.

Det er ikke den samme forståelsen som f.eks. krisesenteret i Skien har, som har opplevd dette gjentatte ganger, at det altså kommer kvinner som nærmest blir dumpet på krisesenteret, og som opplever at det kan være samme person som gjør dette gjentatte ganger. Det er greit at regelverket hittil er utformet sånn at

er, burde man jo ha tatt til orde for å få en nærmere utredning av dette spørsmålet. Det gjør ikke regjeringspartiene, og jeg forstår statsråden sånn at hun ikke ønsker det. Hvorfor vil hun ikke lytte til f.eks. dem som jobber på krisesenteret i Skien, som også etterlyser dette? [18:07:06]: Det er ikke riktig at jeg ikke lytter til dem som jobber på krisesenteret i Skien, eller andre viktige miljøer, som har god oversikt og innsikt i hva som foregår på dette området. Det jeg sa, var at akkurat nå har vi ingen planer om å endre regelverket for familieetablering, det er ganske stramt fra før, men jeg mener vi må være på utkikk etter andre innganger til å jobbe med den samme tematikken. Utvalget som nå jobber med lovverket i stort i forbindelse med dette temaet, skal se på de overordnede om regelverket gir godt nok rettsvern for de utsatte, de skal se på rettsvernet for barn og unge som blir ufrivillig etterlatt i utlandet, de skal se på klargjøring av lovgivningen når det gjelder negativ sosial kontroll, og de skal se spesielt på dette med æresmotiv. Jeg mener at vi må være åpne for å se på flere innganger til det samme